SPEECH_BEGIN Forseti. Síðustu helgi var haldinn sérstakur blaðamannafundur til að tilkynna að ríkisstjórn Íslands væri ekki sprungin, þau vilja halda áfram vegna stórra áskoranna og fjölmargra verkefna, eins og hæstv. ráðherrar orðuðu það. En hvaða verkefna? Síðasta löggjafarþing var eitt það verkminnsta í manna minnum. Málin skiluðu sér seint og illa og á endanum náðist sátt milli stjórnarflokkanna um fátt annað en að slátra málunum þeirra. Og nú er komin upp aftur þessi staða að ríkisstjórnin hefur varla nein mál til að mæla fyrir. Í dag eru bara þingmannamál á dagskrá, mál sem allir vita að verða ekki að lögum og verkefnastaðan er svo fátækleg hjá ríkisstjórninni að það hefur verið biðlað sérstaklega til stjórnarandstöðunnar að halda hér uppi dagskránni með þingmannamálum sem munu svo drepast inni í nefndum. Hæstv. forseti. Hvað er eiginlega að frétta? Er kannski tímabært að hæstv. forseti banki aðeins í ríkisstjórnina og vekji hana þannig að hún geti farið að koma sér að verki? þessu tilefni vill forseti segja að staða varðandi framlagningu mála er með svipuðum hætti og var á síðasta ári en forseti hefur vakið athygli á því að áform um að mál kæmu fyrr inn en ella hafa ekki enn þá

Herra forseti. Vegna þessara orða forseta um að nú sé staðan svipuð og á síðasta þingi er rétt að rifja það upp að á síðasta vorþingi fór allt í klessu. Það fóru engin mál í gegn nema eitt og eitt dagsetningarmál og EES-mál og það var út af deilum á milli stjórnarflokkanna. Maður veltir fyrir sér fyrir hvern þessi kyrrstöðuríkisstjórn starfar. Hver er það sem hagnast á aðgerðaleysinu? Hér er ekki farið í brýn mál sem skipta miklu máli fyrir almenning í landinu. Málefnastaðan er svona, forseti, að það eru komin 19 stjórnarmál af þeim 113

forseta. Alla jafna kvartar maður ekkert undan því þó að léleg ríkisstjórn sé ekki mjög dugleg að koma málum á framfæri. En það sem verkleysi þessarar ríkisstjórnar undanfarin ár hefur þó leitt í ljós það skiptir máli hverjir stjórna og það skiptir máli þegar dugleysið er algjört vegna þess að þá sitja eftir risamál sem varða íslenskan almenning. Ég er ekki bara tala um óðaverðbólgu og sturlaða vexti, ég er ekki bara að tala um ráðleysi í heilbrigðismálum, ég er að tala um kyrrstöðuna í orkumálum líka. Ég er að tala um loftslagsmálin. Ég er að tala um stöðuna í samgöngumálum landsmanna. Það er ekki hægt til lengdar að litla Alþingi við ríkisstjórnarborðið, þar sem takast á stjórn og stjórnarandstaða endalaust og ekkert gerist, ráði för og eftir situr íslenskur almenningur með engin svör við því hvernig taka á á stærstu úrlausnarefnunum.

Það er víðtækur stuðningur við málið hér á þingi. Ásamt þeim sem hér stendur eru 16 þingmenn á málinu. Þingsályktunartillagan gengur út á að fela dómsmálaráðherra að beita sér fyrir því að Landhelgisgæslan komi upp fastri starfsstöð

Í slíkum tilfellum getur stuttur viðbragðstími skipt sköpum og því mikilvægt að staðsetja þyrlur á fleiri en einum stað á landinu, m.a. í þeim tilgangi að stytta tíma til björgunar. Sama gildir um sjúkraflutning á einstaklingum með lífshættuleg veikindi eða áverka, oft af vettvangi alvarlegra slysa. Þar er mikilvægt að geta brugðist skjótt við, koma með sérhæfða aðstoð á staðinn og geta flutt veika eða slasaða á viðeigandi sjúkrastofnun innan þeirra tímamarka sem Mikilvægt er að á austurhluta landsins sé boðið upp á sömu þjónustu eins og við þekkjum í dag á vesturhluta landsins þar sem þjónustuhlutverkið er allt miklu betra og ekki hægt með neinum hætti að bera saman vestur- og austurhluta landsins í tengslum við þjónustustigið sem er veitt í dag. Úr þessu þarf að bæta sem allra fyrst.

og útboð hjá Vegagerðinni séu að fara langt umfram kostnaðaráætlanir. Ég skoðaði þetta lauslega í dag og ef maður tekur útboð síðustu vikna hjá Vegagerðinni, stór og lítil,

Getur þetta legið í dýrari útfærslum, einhverjum flottræfilshætti þegar að því kemur að fara í þessar miklu framkvæmdir?

skrýtna tilfinningu vegna þess að það þykir margfalda kostnaðinn og það á til að mynda við þegar menn tala um alþjóðlega hönnunarsamkeppni um brú yfir Sundabraut, sem ég held að menn þurfi að skoða mjög vel.

um að Reykjavíkurborg myndi sameinast Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Svipað svar var að fá frá bæjarstjóra Mosfellsbæjar enda hefur það ekki verið á dagskrá í Mosfellsbæ að vilja sameinast hítinni í Reykjavík. En ég skil mjög vel að borgarfulltrúar í Reykjavík horfi til nágrannasveitarfélaganna þar sem ýmislegt virðist ganga mun betur í rekstri þeirra sveitarfélaga. Ég held að við ættum kannski frekar að huga að því að það kunni að vera hverfi innan Reykjavíkur sem myndu vilja sameinast öðrum sveitarfélögum. Ég hef til að mynda reglulega heyrt í Grafarvogsbúum sem kvarta sáran yfir því að vera hluti af Reykjavík og því kerfi sem þar er boðið upp á, myndu svo gjarnan vilja fá að koma yfir í fallegu Mosfellssveitina og heyra frekar undir bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Og ég heyri það líka á íbúum á Seltjarnarnesi og bæjarfulltrúum þar að það er kannski möguleiki að fólkið í Vesturbænum myndi vilja sameinast íbúum Seltjarnarness í að bæta samgöngumálin þar sem Seltirningar og margir í Vesturbænum kvarta sáran yfir því að það sé algerlega lokað á þá þegar kemur að samgöngumálum og ekki við þá rætt þegar verið er að gera stórtækar breytingar sem hafa áhrif á samgöngur þeirra og öryggismál Seltirninga. Seltirninga. Ég vil þá frekar beina því til hverfafélaganna í Reykjavík að huga að því hvort þau geti bara hreinlega sagt sig úr Reykjavík og óskað eftir því að koma inn í sveitarfélögin hér í kring sem virðast vera mun betur rekin en höfuðborgin okkar.

Í gær mælti ég fyrir hönd Flokks fólksins fyrir frumvarpi um leigubremsu og leiguþak og Flokkur fólksins hafði þann heiður að fá að vera einn á því frumvarpi þrátt fyrir að bjóða öllum öðrum að vera með. Í dag mæli ég fyrir frumvarpi

Á morgun mun ég mæla fyrir frumvarpi sem eldra fólk hefur kallað ítrekað eftir, um að hækka í rauninni frítekjumark og viðmiðun á lífeyrissjóðsgreiðslum þar sem eldra fólk, eftir að það hefur fengið 25.000 kr. úr sínum lífeyrissjóði, er skert 65 aura á móti hverri einustu krónu eftir það. Það er í rauninni fáheyrt að nokkrir aðrir í samfélaginu séu sennilega skattpíndir um ríflega 80% af hverri krónu eftir að það hefur farið yfir 25.000 kr. í lífeyrissjóðnum sínum.

sem gefur lítið fyrir Reykvíkingana hérna. Ég veit ekki betur en að Seltirningar og Mosfellingar séu að koma unnvörpum til að vinna í bænum í Reykjavík. Ég veit ekki betur en að maður hangi á rauðu ljósi endalaust stopp í umferðinni þegar strollan frá Mosfellsbæ er að koma hérna niður í bæ. Ég veit ekki betur. Ég Ég held líka að það væri bara flott að við sameinuðum allan þennan kjarna. Í stað þess að vera að troða landsbyggðarbæjarfélögum með marga tugi kílómetra á milli hvers annars, að reyna að henda þeim í sameiningu, þá væri bara sómi að því

Virðulegi forseti. Þingmannanefnd um norðurskautsmál fundaði á Egilsstöðum í gær. Þann fund sóttu rúmlega 20 manns, þingmenn og starfsmenn þjóðþinga frá Norðurlöndunum, Kanada og Bandaríkjunum. Þá sitja fulltrúar Vestnorræna ráðsins og Norðurlandaráðs fundina. Margir þátttakendur á þessum fundi munu í framhaldinu taka þátt í Hringborði norðurslóða. Áherslurnar í samstarfi þingmannanna snúast nú sem áður um þrjár stoðir sjálfbærni: Í fyrsta lagi þróun mannlífs á norðurslóðum og þar með málefni frumbyggja og velferð í samfélögunum, loftslagsbreytingar og sambúð manns og náttúru og loks sjálfbæra efnahagsþróun. Áhrif loftslagsbreytinga blasa nú við í öllum þessum löndum, hvort sem er með tíðari krapaflóðum á Austfjörðum eða gróðureldum í Norður-Ameríku. Á fundinum kynnti Morten Høglund formennskuáætlun Noregs í Norðurskautsráðinu og átti virkt samtal við nefndarmenn í gegnum fjarfundabúnað um samstarfið í víðu samhengi. Starfsmenn þeirra vinnuhópa Norðurskautsráðsins sem hafa starfsstöð á Akureyri kynntu vinnuna sem fram fer á þeirra vegum. Annars vegar er vinnuhópurinn sem hefur skammstöfunina CAFF, sem fjallar um viðhald líffræðilegs fjölbreytileika, bæði flóru og fánu, og hins vegar hópurinn PAME, sem fæst við umhverfisvernd og sjálfbæra nýtingu í hafinu. Á þessum fundum ræða þingmenn leiðir til að ná árangri í baráttu fyrir sameiginlegum hagsmunum íbúa við norðurskautið og kynna sér samfélögin þar sem fundað er hverju sinni, enda alltaf hægt að læra hvert af öðru. Í því skyni fengu gesti kynningu á orkumálum á Austurlandi, heimsóttu Fljótsdalsstöð og hitaveitu Múlaþings auk þess að fá innsýn í sjávarútveg og ýmsa uppbyggingu á ferðaþjónustu. Samtal milli þjóða hefur aldrei verið mikilvægara í því ástandi sem nú ríkir í heiminum.

Það er auðvitað sorgleg staðreynd að öllum þessum árum síðar séu konur enn í þeim sporum að þurfa að leggja niður störf og mótmæla en það er því miður veruleikinn. Í dag hafa konur 21% lægri atvinnutekjur en karlar. 40% kvenna verða fyrir kynbundnu ofbeldi á lífsleiðinni og samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups um verkaskiptingu á heimili sinna konur í mun meira mæli heimilisstörfum en karlkyns makar þeirra. Þegar konur í gagnkynhneigðum samböndum voru spurðar um hvernig heimilisverkin skiptust á milli þeirra og maka sögðust 67% sinna þeim meira. Á sama tíma sögðust 12% karla sinna heimilisstörfum í meira mæli. Þegar kemur að umönnun barna sögðust 59% kvenna sinna þeim meira en karlkyns maki. 31% karla telja kvenkyns maka sinn sinna börnum sínum meira en einungis 2% kvenna telja karlkyns maka sinna börnum meira en þær. Þetta er auðvitað óboðleg staða, herra forseti. Um leið og ég hvet konur til að taka þátt næsta þriðjudag þurfum við karlar líka að taka þessa stöðu alvarlega. Við þurfum ekki síður að leggjast á árar til að breyta þessari ólíðandi ólíðandi stöðu. Við skulum sýna samstöðu með kröfum kvenna á þriðjudaginn og raunar alla daga. Óhjákvæmilega verða margir skólar og leikskólar óstarfhæfir og þess vegna vil ég hvetja feður, afa, bræður, til að gera ráðstafanir þennan dag og tryggja þátttöku kvenna í verkfallinu. Látum konur ekki einar standa í baráttunni fyrir jafnrétti. Hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Þetta er spurning sem okkur þykir eðlilegt að spyrja lítil börn, enda sýn þeirra oft bæði skemmtileg og skýr, og það er líka mikilvægt að koma því inn hjá þeim yngstu að það skiptir máli að velta framtíðinni fyrir sér. Unglingar fá þessa spurningu líka. Svarið er eðlilega öllu ígrundaðra, enda þau í alvöru farin að undirbúa framtíðina. Á ferðum Viðreisnar um landið undanfarið hefur rauði þráðurinn í samtölum verið skorturinn á skýrri framtíðarsýn hjá stjórnvöldum. Það skiptir litlu hvort rætt er um heilbrigðismál, samgöngumál, verðbólgu, sturlaða vexti eða orkumál, svo dæmi sé tekið, og þetta er alvarlegt. Stjórnmálaflokkar eða -menn sem hugsa til lengri tíma fá jafnvel á sig gagnrýni kollega fyrir, eins og einu tæki stjórnmálanna til að mæta helstu áskorunum séu tímabundnir plástrar sem helst á að fjármagna með skattahækkunum. Ég geri ekki lítið úr því að stundum þarf að plástra og það á sannarlega við vegna þess bráðavanda sem fjöldi heimila stendur frammi fyrir núna. En það er hins vegar fráleitt að hunsa það að þessi bráðavandi er síendurtekin afleiðing þess að hér hefur ekki verið brugðist við með skýrri sýn á það hvernig við tryggjum mikilvægan stöðugleika í efnahagslífinu til lengri tíma. Risasveiflurnar sem íslenskum heimilum er boðið upp á aftur og aftur eru ekki náttúrulögmál. Það eru plástrarnir sannarlega ekki heldur. Það hlýtur að vera eitt helsta hlutverk stjórnvalda að breyta þessu þó að það kosti átak og við þurfum síst af öllu á að halda ríkisstjórn sem á bara eitt svar þegar hún er spurð hvað hún ætli að gera þegar hún verður stór: Bara „chilla“ í þægilegum stólum.

Virðulegur forseti. Það er óhætt að segja að húsnæðismarkaðurinn á Íslandi sé á krossgötum. Langtímaskortur á íbúðum hér á landi hefur valdið því að bæði leigu- og fasteignaverð hefur hækkað mikið. Það er aðeins ein leið til að koma í veg fyrir að leigu- og fasteignaverð haldi áfram að hækka óeðlilega mikið líkt og verið hefur á undanförnum árum. Sú leið er að auka framboð á húsnæði. Þar eru markmið innviðaráðherra um aukna húsnæðisuppbyggingu og þær aðgerðir sem gripið hefur verið til mikilvægt innlegg í þá vegferð. Hins vegar er það svo að húsnæðismarkaðurinn hefur fundið verulega fyrir aðgerðum Seðlabankans þar sem kaupendum hefur verið gert erfiðara um vik að komast inn á markaðinn og fjármögnun nýframkvæmda er orðin miklum mun dýrari, þvert á það sem við þurfum nú. Þegar allt er saman tekið hefur þetta letjandi áhrif á framkvæmdaraðila til að halda áfram framkvæmdum við íbúðir. Að þessu sögðu er ég fullmeðvitaður um þann línudans sem þetta er á tímum hárra vaxta og verðbólgu en núverandi ástand mun einungis leiða til hærra leiguverðs og auka þrýsting á mjög hátt fasteignaverð þegar núverandi ástandi slotar. Það er engum til góðs og að mínu mati er ljóst að gera þarf sérstakar ráðstafanir til að leysa þann hnút sem við stöndum frammi fyrir. Slíkt mætti gera með tímabundnum og sértækum lánaskilmálum hjá fjármálafyrirtækjum til að tryggja áfram nauðsynlega uppbyggingu.

sem myndi gera þeim heimilt að eiga meira en 20% í félagi sem myndi sinna fasteignaverkefnum fyrir lífeyrissjóði og gæti þar með styrkt okkur sem samfélag í því verkefni að hér á landi verði til traustur og heilbrigður leigumarkaður.

Virðulegi forseti, hv. þingheimur og kæra þjóð. Aldrei er góð vísa of oft kveðin. Þegar ég kom hérna í ræðustól um daginn þá sagði ég söguna af því þegar þegar leikarinn sem lék Superman á sínum tíma lamaðist fyrir neðan háls. Robin Williams fór á spítalann, setti ávísun á borðið fyrir skrifstofustjórann og sagði: Ég borga brúsann. Ávísunin var óútfyllt. SÁÁ segja í umsögn sinni við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar að frumvarpið feli í sér niðurskurð sem nemi 126 milljónum í meðferðum gegn áfengis- og vímuefnavanda. Hallinn á rekstri heilbrigðisþjónustu SÁÁ verður á þessu ári 520 og eitthvað milljónir. Ég spyr: Hvernig stendur á því, þar sem Vogur er sjúkrahús, að það þurfi að reka það með sjálfsaflafé? Það er ekki verið að reka Landspítalann með sjálfsaflafé eða aðra spítala. Þetta er ósanngjarnt. Slíkur halli getur ekki annað en leitt til umfangsmikillar skerðingar á þjónustu, svo mikilli að SÁÁ munu ekki geta staðið undir gildandi þjónustusamningum við Sjúkratryggingar Íslands. Sem dæmi er núgildandi samningur um lyfjameðferð við ópíóíðafíkn takmarkaður við 90 einstaklinga en á sama tíma eru 300 einstaklingar í meðferð. Þetta er mjög ósanngjarnt. SÁÁ eru komin að þolmörkum og geta ekki staðið undir þessum kostnaði. Heilbrigðiskerfið á Íslandi fær 353 milljarða á ári og þar af fara innan við 2 milljarðar í baráttuna gegn fíknisjúkdómum. Það er mjög ósanngjörn skipting vegna þess að fíknisjúkdómar eru þriðji stærsti dauðsvaldurinn á eftir krabbameini og

Herra forseti. Fjórða samantektarskýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar var gefin út í morgun. Í skýrslunni kemur fram að loftslagsbreytingar eru byrjaðar að breyta náttúrufari og lífsskilyrðum fólks á Íslandi. Við verðum að umbreyta lífsháttum og umgengni okkar við náttúruna, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eins hratt og unnt og aðlaga samfélagið þannig að það ráði við álagið. Áhrif loftslagsbreytinga í öðrum löndum geta svo skapað umtalsverðar kerfisáhættu hér á landi með áhrifum á fæðuöryggi og lýðheilsu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur bent á að loftslagsbreytingar séu stærsta heilsufarsógn sem mannkynið stendur frammi fyrir. En hér á landi, forseti, vantar forystu ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Það skortir ábyrgð og traust til að leiða mikilvægar og bráðnauðsynlegar aðgerðir, tímasettar og fjármagnaðar. Í ábendingum í skýrslunni segir, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að mótvægis- og aðlögunaraðgerðir auki ekki misskiptingu í samfélaginu. Sé þess ekki gætt eykst hætta á að það dragi úr áhrifum aðgerða, þær missi marks og skapi jafn vel aðrar samfélagslegar áskoranir.“ Ég hef þrisvar mælt fyrir þingsályktunartillögu okkar í Samfylkingunni um að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til að tryggja réttlát græn umskipti. Kallað yrði þá eftir samráði verkalýðsfélaga, sveitarfélaga og atvinnurekenda. Markmiðið væri að koma í veg fyrir ójafnrétti sem hlotist getur af loftslagsvá

Vextir eru háir vegna verðbólgu og markmiðið er að ná verðbólgu niður. Því er gríðarlega mikilvægt að ríkið sýni ábyrgð. Nú er það markmið flestra ef ekki allra kjörinna fulltrúa að auka velsæld landsmanna en það getur verið flókið að meta farsæld út frá mismunandi forsendum og varla hægt að segja að allt sé frábært ef einungis er horft á afmarkaða þætti. Sem dæmi, virðulegi forseti, má segja að ef við horfum á samfélagið í kringum okkur er hagnaður fyrirtækis til að mynda ekki endilega mælikvarði á ánægju starfsmanna, launin okkar til að mynda eru ekki endilega mælikvarði á það hvernig börnunum okkar líður og ekki er verg landsframleiðsla alltaf mælikvarði á hamingju þjóðarinnar.

Þar er verið að mæla velferð, umhverfisgæði, gæði opinberrar þjónustu, öryggi og aðgang að heilbrigðisþjónustu, svo eitthvað sé nefnt. Við Íslendingar höfum verið ofarlega á þessum mælikvarða á undanförnum árum og vorum í þriðja sæti árið Nýverið komu út lýðheilsuvísar embættis landlæknis og sýna þeir þróun heilsutengdra þátta milli landshluta og hvernig sú þróun er yfir tíma, alveg frábær vinna. Við eigum að taka meira tillit til þessara upplýsinga við fjárlagagerð, fjármálaáætlun og löggjöf almennt hér á landi. Ef við gerum þetta þá leggjum við enn sterkari grunn að velferð samfélagsins til framtíðar.

Herra forseti. Við höfum auðvitað mikið hér í þessum sal og úti í samfélaginu verið að ræða söluna á Íslandsbanka og þó einkum og sér í lagi hversu misheppnuð hún hefur verið á alla kanta og fengið falleinkunn hjá öllum þeim sem gefið hafa álit eða rýnt í það hvernig staðið var að framkvæmdinni. Við höfum hins vegar minna gert af því hér í þessum sal að ræða um það hvernig best væri að verja peningunum, vegna þess að þetta eru einskiptistekjur sem detta inn í ríkissjóð og um þær ættu að gilda aðeins önnur lögmál en þessar reglubundnu tekjur sem ríkissjóður hefur alltaf. Þetta eru 100 milljarðar á næstu tveimur árum sem gert er ráð fyrir í fjárlögum að selja í bankanum, þ.e. 50 milljarðar á næsta ári og 50 milljarðar á þarnæsta ári. Vaxtagjöld ríkissjóðs eru þriðji stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs. Við Íslendingar erum að borga mun hærri vaxtagjöld heldur en aðrar þjóðir hlutfallslega þrátt fyrir að skulda minna hlutfallslega en margar af þessum sömu þjóðum. Mér finnst því einboðið að þær tekjur sem detta inn vegna sölu á eignarhlutum í Íslandsbanka eigi að fara í það að greiða niður skuldir til að lækka þessi sömu vaxtagjöld og/eða í einhver mjög afmörkuð innviðaáform sem vanrækt hafa verið. Þetta finnst mér vera algjört lykilatriði og mér finnst að við þurfum að fara að færa umræðuna þangað. Ég hef reyndar talsverðar áhyggjur af því eftir að hafa hlýtt á forsætisráðherra hér í vikunni að hæstv. forsætisráðherra treysti sér ekki til þess að slá því föstu að það verði staðið við þau áform að selja hlut í bankanum á næsta ári. Og mér fannst hæstv. viðskiptaráðherra í fjölmiðlum í vikunni sömuleiðis vera að teikna upp einhver skilyrði sem ætti að vera eitthvað flókið að uppfylla á skömmum tíma, en þau skilyrði eru reyndar bundin í lögin sem um þetta gilda nú þegar. Ég er þeirrar skoðunar að við ættum að fara í eins almennt og opið útboð og hægt er strax á næsta ári og nýta fjármunina til að grynnka á háum vaxtagjöldum ríkissjóðs. Við greiðum hærri vexti, Íslendingar, og meiri heldur en þjóðir sem skulda hlutfallslega meira.

Það er óhætt að segja að það sé ákveðin vitundarvakning varðandi breytingaskeiðið hér á landi. Þetta orð, breytingaskeið, hefur í gegnum tíðina verið mjög neikvætt orð og gjarnan tengt við eldri konur sem fá hita- og svitakóf og breytingar á blæðingum. En er þetta blessaða breytingaskeið bara það sem eldri konur ganga í gegnum og eru þetta einu einkennin? Ó nei. Einkenni breytingaskeiðsins geta verið ansi lúmsk og alls ekki þannig að við tengjum mörg þeirra við hormónabreytingar að fyrra bragði, t.d. kvíði, kláði undir húð, svimi, hitakóf, vöðva- og liðverkir, heilaþoka, minnisleysi, svefnleysi, algjört orkuleysi, svo fátt eitt sé talið. Því miður heyri ég meira um það að konur séu ranglega greindar með kulnun, með gigt eða þær jafnvel fengið þunglyndislyf en eru raunverulega að takast á við breytingaskeiðið. Það er mikilvægt að ræða þessi mál og átta sig á að konur geta byrjað á breytingaskeiðinu fyrir fertugt jafnvel þó að þær hafi enn blæðingar. Þetta tímabil er mörgum konum oft erfitt og því mikilvægt að geta rætt um þessi mál bæði heima og á vinnustað. Þetta er ekki nöldur heldur geta einkennin beinlínis verið lífshamlandi. En það er hjálp að fá. Mörgum konum reynist vel að fara á hormónauppbótarmeðferð á meðan aðrar kjósa að fara óhefðbundnar leiðir. Það er þó mikilvægt að halda því til haga að sumar konur upplifa breytingaskeiðið sem jákvæða reynslu. Þær finna fyrir aukinni vellíðan og frjálsræði, t.d. þegar kemur að kynlífi án blæðinga og þungunarhættu og sjá fram á rólegri og þægilegri tíma með meira jafnvægi og aukinni sálrænni vellíðan. Sjálf hef ég í tíma og ótíma rifið upp hurðir og glugga þar sem ég er í hitakófi og kæli um leið bæði heimilis- og samstarfsfólk. Ég hef líka fengið flest þeirra einkenna á þeim tíu árum sem ég hef verið á breytingaskeiðinu sem ég nefndi hér í upphafi og fæ sum enn þrátt fyrir að hafa valið hormónauppbótarmeðferð. En ég get sagt ykkur það að mínu heimilisfólki er hlýrra, enda mikill munur á mínum einkennum. Það er víða að finna fróðleik um þessi málefni og við eigum að vera ófeimin við að ræða breytingaskeiðið því að það skiptir okkur öll máli, ekki bara konurnar.

Á fyrri hluta 20. aldar upplifði heimsbyggðin tugmilljóna mannfall í blóðugum átökum í fyrri heimsstyrjöldinni. Tveimur áratugum síðar kom að annarri heimsstyrjöld. Sú heimsstyrjöld er töluvert frægari nú til dags, einkum vegna þeirra ofsókna og tilrauna til útrýmingar sem gyðingar þurftu að sæta af hálfu nasista. Þeir stríðsglæpir og hörmungar sem þar áttu sér stað voru tilefni þess að Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar árið 1945. Markmiðið var að slíkur hryllingur myndi aldrei eiga sér stað aftur, sér í lagi með þöglu samþykki alþjóðasamfélagsins. Markmiðið var: Aldrei aftur. Í kjölfarið voru Genfarsamningarnir svokölluðu uppfærðir. Þetta eru reglur sem við sem alþjóðasamfélag höfum sett, reglur og viðmið sem eiga að gilda í átökum og koma til viðbótar almennari mannréttindasamningum og reglum. Fjórði Genfarsamningurinn kveður á um að hernaðaraðgerðir á milli þjóða beinist ekki að saklausum borgurum. Ísraelsher hefur ítrekað virt þessar reglur að vettugi rétt eins og þær komi honum ekki við, ekki aðeins í núverandi átökum heldur í gegnum ár og áratugi. Skilmerkilega merkt heilbrigðisstarfsfólk og fjölmiðlafólk hefur verið skotið á færi. Íbúðarhús, skólar og spítalar hafa verið sprengd í loft upp, almennir saklausir borgarar og börn. Í áratugi hefur ferðafrelsi fólks verið skert og brotið á grundvallarmannréttindum þess í daglegu lífi. Við, hið alþjóðlega samfélag, settum ákveðnar reglur eftir heimsstyrjaldirnar tvær til að tryggja að slíkar hörmungar ættu sér aldrei stað aftur en þegar á reynir virðast reglurnar gilda um sum ríki en ekki önnur. Við heyrðum réttilega ótal fordæmingar vestrænna ríkja á ofbeldi Hamas fyrir rúmri viku síðan. Þáverandi utanríkisráðherra Íslands fordæmdi aðgerðirnar opinberlega strax daginn eftir og ríkisstjórn Íslands tók undir, Ísland skyldi standa með alþjóðalögum.

sem Helga Birgisdóttir hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir skrifar þar sem eru settar fram áleitnar spurningar varðandi Covid-tímabilið og bólusetningarsprautur sem þá voru veittar.

Áfram segir, með leyfi forseta: „Fólk sem hefur glímt við alvarlegar aukaverkanir sprautnanna segist ekki fá hlustun …“ og enn segir áfram, með leyfi forseta: „Ég spyr ykkur hjúkrunarfræðinga og ljósmæður hvort einhver umræða sé í gangi varðandi 80% aukningu á andvana fæðingum á Íslandi árið 2021

ráðherrann spurður út í þetta, með hvaða hætti sé verið að skoða þessa þætti og hvort einhverjar niðurstöður hafi fengist út frá því sem þegar hefur verið skoðað. Þetta geri ég til að reyna að fyrirbyggja að ráðherrann mæti hér og tali um fátt annað en veðrið og þakkir fyrir fyrirspurnina eins og svo oft vill verða. En þessu er hér með komið á framfæri.

Herra forseti. Ég er almennt seinþreyttur til vandræða og hef nú samþykkt ýmsar skýrslubeiðnir um alls konar. En hér staldra ég við og tel að þessi skýrslubeiðni sé algerlega ómarktæk og eigi ekki rétt á sér. Ef þarf að velta fyrir sér hver er ástæða verðbólgu þá er það alveg ljóst að samband verðlags og launa er ótvírætt. Við getum alveg farið yfir það. Þetta liggur fyrir. Við getum rifjað það upp á níunda áratugnum þegar laun hækkuðu um 1.300%. Þá hækkaði verðlag um 1.500%, kaupmáttur rýrnaði,

verðbólgan þar er hagnaðardrifin að stóru leyti út af hagnaði fyrirtækja. Þetta hefur verið kallað græðgisbólga eða græðgisverðbólga og þetta hefur verið rætt í mörgum virtum, ekkert allt of vinstri sinnuðum heldur frekar hægri hægri sinnuðum, hagfræðiritum og er bara viðurkennt sem ákveðið atriði þegar kemur að verðbólgunni. Þannig að ég vil bara biðja hv. þingmann sem kom hingað upp á undan mér að lesa sér aðeins til í hagfræðinni sinni.

að svara þeim. Þetta er kannski ein af þeim og ég er ekkert saklaus í þeim efnum, ég skal viðurkenna það, en ég hef haft það sem reglu að standa ekki gegn því þegar þingmenn óska eftir skýrslum, jafnvel þegar ég tel að þær séu stórundarlegar og ég hafi mikla samúð með þeim starfsmönnum fjármálaráðs í þessu tilfelli sem þurfa að vinna þessa skýrslu. Samúð mín verður öll hjá starfsmönnum fjármálaráðuneytisins. Ég átti einu sinni fyrir einhverjum árum samtal við annan þingmann Pírata sem tók skýrslubeiðni sína aftur og lagfærði hana eftir ábendingar mínar og ég kunni því vel. En það verður ekki gert að þessu sinni. Ég ætla að sitja hjá.

að það sé ekki samhengi hér á milli í þessum efnum. Ég tel einfaldlega að þessi skýrslubeiðni, greinargerðin með henni, sé illa unnin, illa rökstudd

Virðulegur forseti. Ég veit ekki betur en að hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hafi fundað með ýmsum fyrirtækjum sem selja hér vöru og þjónustu til að kanna einmitt gríðarlegar verðhækkanir sem hafa verið og hvort innstæða sé fyrir þeim og það er nú það sem er verið að kalla eftir.

skamma launafólk fyrir að vilja fá laun sem duga til framfærslu í dýrtíð, í verðbólgu sem þessari, og það á að bera allar byrðar út af verðbólgunni því við erum jú öll saman í þessu

Það er sem sagt hefð fyrir því að hér er lögð fram skýrslubeiðni. Það þarf bara nægilegan fjölda þingmanna og almennt samþykkir þingheimur skýrslubeiðni og þá er þessi vinna farin í viðkomandi ráðuneyti.

og það sé allt í lagi að hér eigi sér stað smá umræða áður en farið er í atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti. Óttaleg viðkvæmni er þetta nú fyrir því að hér sé unnin skýrsla og lagt mat á mismunandi orsakaþætti verðbólgunnar.

ætti að hringja aðeins niður í Seðlabanka Evrópu og skóla þar fólkið til sem hefur einmitt verið að flytja skýrslur og halda erindi um það sem kallað hefur verið hagnaðardrifin verðbólga. Ég held kannski að hv. þingmaður ætti líka að skóla aðeins til fólkið hjá Seðlabanka Bretlands sem hefur fjallað umtalsvert um þetta. Hér hafa ýmiss konar skýrslubeiðnir komið fram og það er nú sjaldgæft að þingmenn leggist beinlínis gegn þeim. En í þessu máli, í alvörunni, má ekki skoða það? Ef rétt reynist, ef það er svo að þetta er bara einhver bölvuð della í þessari skýrslubeiðni, er þá ekki bara ágætt að fjármálaráðuneytið með sína sérfræðinga jarði þá vitleysu í almennilegri skýrslu svo hv. þm. Teitur Björn Einarsson geti skálað fyrir því?

Já, það mætti kannski íhuga ýmislegt. Ég myndi vilja sjá fjölbreyttari form á fyrirspurnum heldur en bara fyrirspurnir eins og þær eru núna og skýrslubeiðnir.

Það er bara skýrslubeiðnin eins og hún kemur fyrir og oft spyrjum við líka af því að það er umræða úti í samfélaginu einmitt um þetta og þá þurfum við líka að spyrja til þess jafnvel að afsanna að þetta sé staðan, til þess að við vitum hvað er í raun og veru satt. Er það orðrómurinn sem er hérna úti um að það sé hagnaðardrifin verðbólga eða ekki? Svarið, hvort sem það er með eða á móti, skiptir máli. Eins og hefur komið fram þá hefur skapast sú venja hér í þinginu að við samþykkjum skýrslubeiðnir hvert annars. Það er ekki bara vegna þess að við séum öll svo sammála og að okkur finnist allar spurningar svo skemmtilegar og frábærar. Það er vegna þess að það hefur almennt verið samhugur um að upplýsingar séu af hinu góða.

Hún lýtur sem sagt að því að forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu um árangur í móttöku og aðlögun erlendra ríkisborgara. Við erum þarna að óska eftir heildstæðu yfirliti um hvernig börnum gengur í námi, hvernig þeim gengur í grunnskólum og hvernig þau skila sér í framhaldsskóla og háskóla eftir uppruna. Einnig er óskað eftir yfirliti um atvinnuþátttöku erlendra ríkisborgara, hvar þeir standa í launatíund og hver efnahagsleg og samfélagsleg áhrif erlendra ríkisborgara eru. Þá óskum við jafnframt eftir umfjöllun um hlutverk og árangur af hlutverki samhæfingarstjóra. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum þessar upplýsingar. Ég veit að núna, frá því að við lögðum þessa beiðni fram fyrst, hafa komið fram frekari greiningar, til að mynda í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ég held að það sé nauðsynlegt að ná þessu saman í eina skýrslu og vonandi að þroska og þróa þá enn frekar þá umræðu sem við eigum að eiga hér í þingsal varðandi útlendinga og erlendra ríkisborgara, um hvernig við tökum á móti þeim og hvernig við tryggjum að hér búi allir við jöfn tækifæri.

Með mér á málinu eru hv. þingmenn Flokks fólksins; ásamt mér þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Það skal tekið fram að öllum þingheimi var boðið að taka þátt og vera með okkur á þessu frumvarpi. Enginn sá sér ástæðu til að gera það þannig að þess vegna er það gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins sem mælir hér fyrir þessu frumvarpi:

þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. 2. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi.“ Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram

fimmta löggjafarþingið í röð sem við erum að reyna að berja það í gegnum Alþingi Íslendinga að almannatryggingalögunum sé fylgt, að lögin séu ekki brotin. Við erum bara að óska eftir því að löggjöfinni sé fylgt og við viljum tryggja það með þessu frumvarpi. Einnig kemur fram í greinargerðinni að nú sé verið að leggja málið fram efnislega óbreytt en við höfum uppfært það með tilliti til breytinga sem orðið hafa á lögum um almannatryggingar frá síðustu framlagningu. Tvær umsagnir bárust t.d. um málið á 153. löggjafarþingi og þá frá Landssamtökunum Þroskahjálp og Öryrkjabandalagi Íslands. Öryrkjabandalag Íslands fjallar í umsögn sinni um þær alvarlegu afleiðingar sem hafa þegar raungerst vegna þess að kjör lífeyrisþega almannatrygginga hafa ekki fylgt almennri launaþróun. Landssamtökin Þroskahjálp lýstu yfir stuðningi við frumvarpið.

þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Sú regla sem nú má finna í 62. gr., áður 69. gr., var upphaflega leidd í lög árið 1997

að öryrkjar og ellilífeyrisþegar myndu njóta hækkunar á ráðstöfunartekjum í sama hlutfalli og almenningur. Þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddsson, sagði í þingræðu við 1. umræðu frumvarps þess er innleiddi 62. gr. í lög um almannatryggingar,

ef svo vildi til, sem við skulum vona að verði ekki á næstu árum, að launin hækki minna en verðlag eins og hefur nú komið fyrir.“ Í áliti minni

sem fela það í sér: Hver er hinn raunverulegi vilji löggjafans með tiltekinni lagareglu? Hvað er löggjafinn að meina? Við höfum öll heyrt að það sé mismunandi eftir því hvaða lögmaður eða hvaða lögfræðingur fjallar um málið hvernig það er túlkað, og þetta er túlkað hipsum haps og hingað og þangað. Þess vegna er mikilvægt að greinargerðir með frumvörpunum okkar séu skýrar. Það getum við leitað í. Ef það er einhver vafi á því hvað liggur að baki lagareglunni sjálfri þá förum við í lögskýringuna.

Þeir sem voru að fá greiðslur almannatrygginga áttu skilyrðislaust að fylgja launavísitölu í landinu. En ef svo vildi til

vísitala neysluverðs eða launaþróun í landinu. En svo hefur borið við, svo einkennilegt sem það er, að undanfarin ár, mörg ár, þá hefur meginreglan verið sú

sem er þverbrot á vilja löggjafans á þeim tíma sem reglan var sett og þverbrot á lögunum eins og þau standa í dag, algerlega. Það sem við erum að reyna að tryggja hér í Flokki fólksins með þessu frumvarpi

eins og ég segi, að vísitala neysluverðs hefur verið látin ráða. Og hvað hefur þetta haft í för með sér? Jú, alveg gífurlega kjaragliðnun, þessa kjaragliðnun sem felur það í sér að þeir sem þurfa að reiða sig á greiðslur almannatrygginga hafa setið eftir á meðan launaþróunin hefur stigið ofar og ofar. Við skulum ekki gleyma því að eftir efnahagshrunið efnahagshrunið var grunnframfærsla þessa fátækasta hóps í landinu skert um 10%. Þá var því líka heitið að þetta yrði leiðrétt. Allir áttu að taka þátt í þeim erfiðleikum sem samfélagið var að ganga í gegnum í efnahagshruninu. að segja þeir sem voru hér í sárri fátækt kvörtuðu ekki undan því. Þeir kvörtuðu ekki undan því að herða sultarólarnar enn frekar. Þeir gerðu það ekki. Þeir tóku þátt í þessu þótt erfitt væri, tóku þátt í því með öllum í samfélaginu að láta skerða tekjur sínar sem voru langt undir fátæktarmörkum, láta skerða þær til að taka þátt í því að brjótast út úr efnahagshruninu, enda var loforðið þannig að þetta yrði leiðrétt, þessi rýrnun, þessi kjaragliðnun þeirra og þessi lækkun á framfærslu, grunnframfærslu, yrði leiðrétt skömmu síðar eða um leið og við værum farin að sjá til sólar úr þessu efnahagshruni sem við vorum öll að glíma við. En hvað haldið þið að sé nú, virðulegi forseti, hvað haldið þið að sé nú komið upp úr hattinum? Að sjálfsögðu var það þannig að þau voru skilin eftir. Að sjálfsögðu var aldrei staðið við að leiðrétta þær skerðingar sem þau tóku á sig í góðri trú og án nokkurra mótmæla, að sjálfsögðu ekki, þannig að kjaragliðnunin sem hefur orðið núna er svo yfirgengileg að það kemur líka fram í umsögn í umsögn Öryrkjabandalagsins við frumvarpið þegar ég mælti fyrir því á 153. löggjafarþingi að kjaragliðnun almannatrygginga var þá, árið 2022, frá því að þessi tími er, frá 2007 eða 2008, orðin 71.000 kr. á mánuði 71.000 kr. á mánuði og munar um minna.

Frumvarp þetta leggur til að hækkun fjárhæða almannatrygginga, sem og frítekjumarka, skuli framvegis fylgja launaþróun eins og hún kemur fram í vísitölu Hagstofu Íslands. Tenging bótafjárhæða við vísitölur

eða ellilífeyrisþegi nýtur ekki lengur. Þá nýtur ríkissjóður aukinna tekna þegar laun hækka þar sem stofn tekjuskatts hækkar. Því er ákveðið samræmi á milli aukinna útgjalda ríkissjóðs og aukinna tekna. Áfram er lagt til að greiðslur hækki þó aldrei minna

Það er eiginlega algerlega með hreinum ólíkindum að sá þjóðfélagshópur sem höllustum fæti stendur í samfélaginu og á um sárast að binda skuli vera svona gjörsamlega settur hjá garði eins og við höfum orðið vitni að hér, alveg frá því að Flokkur fólksins var stofnaður til að berjast gegn þessu andstyggilega óréttlæti, þessari misskiptingu og þessari óafsakanlegu fátækt. Það er sárara en tárum taki að þurfa að koma hér upp eina ferðina enn, ár eftir ár eftir ár, til að óska þess að löggjafinn fylgi eigin lögum. lögum. Við höfum, alveg eins og Flokkur fólksins gerði áður, þegar löggjafinn braut á eldra fólki með því að skerða almannatryggingar þeirra vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum — þegar eldra fólk fékk greiðslur úr lífeyrissjóði þá skertu almannatryggingar sínar greiðslur á móti.

Það var móast hér við og látið í veðri vaka að þetta væri bara bull og það hefði mátt skerða. En viti menn, Flokkur fólksins fór í mál fyrir hönd eldra fólks

ári, sá þjóðfélagshópur sem við ættum að vera stolt af því að færa í rauninni á silfurbakka síðasta æviskeiðið inn í velsæld og vellíðan, þar sem efri árin okkar eiga að vera gæðaár en ekki ár kvíða, vonleysis og örbirgðar eins og við erum að sjá hér tugþúsundir vera heftar í. Við vitum að það eru 11.000 eldri borgarar sem eru í neðstu þremur tekjutíundunum, þar af 6.000 eldri borgarar í tekjutíundum 1–2. Þetta eru einstaklingarnir sem eru að fá um og undir 300.000 kr. á mánuði. Hver getur lifað af því? Þetta er fólkið sem þarf að velja á milli þess að borða eða fara og sækja lífsnauðsynleg lyf. Þetta er fólkið sem erjaði jörðina. Þetta er fólkið sem er búið að koma okkur þangað sem við erum komin í dag og þetta, virðulegi forseti, eru þakkirnar. Þakkirnar eru að brjóta löggjöfina, almannatryggingalöggjöfina, á þessum fátækasta þjóðfélagshópi. Við verðum að átta okkur á því að þetta er allt með vitund og vilja gert. Þetta er mannanna verk. Þetta er svívirðileg framkoma. Það er skammarlegt fyrir ríkisstjórnina að láta svona lagað viðgangast,

afturvirkt, íþyngjandi í algerri lögleysu og lögbroti. Þá ættum við líka að láta reyna á það hér hvort lögskýringargögnin í þessu tilviki og vilji löggjafans árið 1997 skipti bara engu máli það sé hægt að ganga hér og traðka það niður á skítugum skónum eins og það skipti engu máli hvað við höfum samið og samþykkt. En þetta minnir mig á, þótt það sé önnur saga, og verð ég að nefna það, fyrst ég er að tala um almannatryggingar og allt það þá verð ég náttúrlega nefna það, að

einróma að samþykkja eitthvað eins og hagsmunafulltrúa eldra fólks, mikið gleðiefni, en svo kemur ráðherra málaflokksins og hendir þessu bara hreinlega í ruslið,

Hafnir yfir lög og rétt, er það málið? Geta vaðið hér um eins og eldur um akur og gert bara nákvæmlega það sem þeim sýnist, hvort sem þeir hafa í rauninni umboð til þess eða ekki, hvort sem þeir hafa heimild í lögum til þess eða ekki? Ég segi bara, virðulegi forseti: Það er orðið löngu tímabært